заповядайте господин Янев.

заповядайте за реплика.

Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Миков,

Госпожо Манолова, заповядайте за реплика.

Ви, госпожо председател. Дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов,

Имате думата, господин министър, за отговор.

Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Миков,

Господин министър, заповядайте за отговор

Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Миков,